zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnom redu je: 1. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. Prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja? Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković će dodatno raspraviti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta ratificira se navedeni sporazum. Eurojust je tijelo Europske unije osnovano odlukom Europske unije 28. 2. 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske unije a osnovano je radi bolje suradnje i učinkovitosti koordinacije između nadležnih tijela država članica Europske unije u provedbi postupaka istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala kao i za unaprjeđenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne prave pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Obveza ratifikacije Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta proizlazi iz Poglavlja 24. „Pregovora, pravda, sloboda i sigurnost“. Suradnja sa Eurojustom za Republiku Hrvatsku je važna naročito u kontekstu borbe protiv korupcije. Nastavno tome, jedno od važnih mjera akcijskog plana borbe protiv korupcije predstavlja upravo ratifikacije navedenog sporazuma. Ministrica pravosuđa gospođa Ana Lovrin u ime Vlade Republike Hrvatske i gospodin Michael Kenedy, predsjednik kolegija Eurojusta potpisali su 9. studenog 2007. godine u Bruxellesu sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta čime je potvrđeno i formalno povezivanje Eurojusta i Republike Hrvatske. Svrha je sporazuma jačanje suradnje između Republike Hrvatske i Eurojusta u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminala. Potvrđivanjem sporazuma unaprijediti će se suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova sa državama članicama Europske unije i drugim državama koje su zaključile slične sporazume sa Eurojustom što je od posebnog značaja za pregovore između Europske unije i Republike Hrvatske. Potvrđivanjem ugovornog odnosa između Republike Hrvatske i Eurojusta unaprjeđuje se integracija Republike Hrvatske u institucionalnu strukturu Europske unije čime se olakšava preuzimanje odgovornosti koje donosi punopravno članstvo u Europskoj uniji a time u Eurojustu. Potvrđivanje ovoga Sporazuma neće zahtijevati donošenje novih niti izmjenu ili dopunu postojećih zakona. Stoga predlažemo da prihvatimo ovaj zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe?

Hrvatski sabor preuzima određene institute europskog zakonodavstva čime oni postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Međutim, mislim da u odnosu na mnoge dosadašnje sporazume koje je već Hrvatski sabor prihvatio, kao i one buduće koje će tek prihvatiti ipak ima određena razlika kada je u pitanju ovaj sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta. Kao što vidimo iz samog materijala koji je danas pred Hrvatskim saborom, Eurojust je jedno relativno novo tijelo koje je osnovano s ciljem da se poboljša učinkovitost nadležnih tijela država članica u području prekograničnog i organiziranog kriminala te sa ciljem da Eurojust potiče i poboljšava koordinaciju istrage i sudskih progona, te da podupire države potpisnice sporazuma da bi njihove istrage i sudski progoni bili što učinkovitiji. Dakle, iz ovog se vidi da Eurojust ima jedinstvenu ulogu kao novo stalno radno tijelo u području europskog prava pa je zato važno istaknuti da Eurojust u svom radu maksimalno poštuje temeljna ljudska prava i slobode. Kao ured Europske unije za pravosudnu suradnju a zahvaljujući ovom sporazumu za očekivati je da će Eurojust moći znatno tješnij surađivati sa Republikom Hrvatskom i omogućiti razmjenu osobnih podataka u slučajevima koji su ili će biti predmet suradnje. Kao zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji Hrvatska mora razvijati suradnju sa Eurojustom što je naravno od obostranog interesa i Hrvatske i Eurojusta i to odredbe sporazuma vrlo jasno određuju. Međutim, smatram da bez obzira na sve odredbe sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta osnovne ciljeve zaključivanja takvog sporazuma neće biti moguće ostvariti ukoliko Republika Hrvatska žurno ne riješi sva goruća pitanja vezana uz funkcioniranje hrvatskoga pravosuđa. To su uglavnom već poznate stvari a percepcija hrvatske javnosti kada je pitanje pravosuđe nažalost vrlo je upitna i prema provedenim anketama a posebno javnom mišljenju i percepciji hrvatske javnosti pravosuđe je pri samom vrhu kada su u pitanju nezakonitosti i korupcija. To dokazuje uz ostalo i izjava predsjednika Europske komisije sa jučerašnjeg sastanka sa hrvatskim premijerom, u kojoj je jasno istaknuto da je Hrvatska zakazala u reformi pravosuđa te da su područja u kojima se očekuje veći napredak Republike Hrvatske kada su u pitanju pregovori sa Europskom unijom upravo reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Mislim da u tom pogledu puno toga još nije učinjeno pa to mora biti jedan od prioriteta hrvatskog zakonodavstva će inače sporazum sa Eurojastom ostati će tek dobre želje na papiru koje će u hrvatskoj stvarnosti ostati neprovedive i ničim neće unaprijediti suradnju u području borbe protiv kriminala i svih oblika težih kaznenih djela. Obzirom da se radi o formalnom postupku potvrđivanja već ranije potpisanih međunarodnih ugovora te s obzirom na to da se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora na kojeg bi sigurno imali mi dosta primjedbi i prijedloga prijedloga te na činjenicu da je ipak za očekivati da će sporazum između Republike Hrvatske i Eurojusta biti temelj za ostvarivanje djelotvorne suradnje u području borbe protiv organiziranog kriminala i drugih oblika,

da hrvatsko pravosuđe dočeka i doživi bolje dane. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Ureda Europske unije za pravosudnu suradnju. Uvodno bih htio istaknuti da sam ured ima jedinstvenu ulogu kao novo i stalno tijelo u području europskog prava. Njegova ključna uloga svodi se na ojačavanje suradnje širom Europe poglavito u kaznenim predmetima. Ured je i ključni sugovornik s europskim ustanovama i institucijama kao što su parlament, vijeće i Europska komisija. Sam ured sastoji se od 25 nacionalnih članova od kojeg po jednog imenuje svaka država članica unije. Članovi su stariji tužitelji ili suci s iskustvom, a neki nacionalni, nacionalne članove podupiru izaslanici ili pomoćnici. Ovaj ured dakle zamišljen je kao europska jedinica za pravosudnu suradnju sa svrhom omogućavanja efikasnog otkrivanja i procesuiranja počinitelja djela prvenstveno organiziranog kriminala koji prelazi državne granice, a u svom radu maksimalno ističe načelo poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda. Osnovna svrha predmetnog sporazuma je unapređivanje suradnje Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije ali i s drugim državama koje su sklopile slične sporazume i to u području pravosuđa, ali i u području unutarnjih poslova. Kada proanaliziramo predmetni sporazum dolazimo do 4 vrste predmeta koje zadiru u nadležnost samog ureda u smislu te učinkovite suradnje o kojoj zapravo govorimo. Prvo je dakle provođenje postupka istrage i progona. Drugo, suzbijanje prekograničnog i organiziranog kriminala. Treće, unapređenje postupka pružanja međunarodne pravne pomoći u kaznenim pravima. I četvrto, ubrzanje postupka izručenja. Osnovne karakteristike sporazuma dakle njima se uređuje opseg suradnje a kao nadležno tijelo za provedbu sporazuma određuje se Ministarstvo pravosuđa. Propisuje se mogućnost postavljanja državnog odvjetnika za vezu. Jamči se zaštita dostavljenih osobnih podataka. A naročito je bitno istaknuti dakle da se samim sporazumom određuje osiguranje zaštite primljenih osobnih podataka protiv slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili neovlaštenog otkrivanja ili nekog drugog neovlaštenog načina obrade. Dakle sam sporazum treba u prvom redu promatrati kao vrlo bitan međunarodni, međunarodno pravni mehanizam za ostvarivanje suradnje u svim ovim gore naznačenim predmetima, a pogotovo u onim kaznenim predmetima koji se odnose na organizirani kriminal. Isto tako vrlo je bitno napomenuti da provođenje ili odnosno potvrđivanje upravo ovog sporazuma predstavlja vrlo bitan akt, akt od posebnog značaja za pregovore između Europske unije i Republike Hrvatske u poglavlju 24. ili u poglavlju 24. Dakle pravda, sloboda i sigurnost. Shodno svemu izloženom predmet i zakon apsolutno treba poduprijeti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U ime Kluba SDP-a mogu odmah na početku reći da Klub SDP-a podupire provođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta. Dakle ova institucija, ovaj ured koji je još 2003. godine osnovan pri Europskoj uniji zaista ima jedan cilj koji evo sve vlade proklamiraju u u Hrvatskoj redom kako im je cilj unaprijediti i prekograničnu suradnju navlastito u suzbijanju organiziranog kriminaliteta, u unapređenju postupaka pružanja složenih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima prije svega i za ubrzanje postupaka izručenja što se s vremena na vrijeme pokazuje vrlo aktualnim. Ako malo pogledamo koje su odredbe, koji su članci ovog sporazuma onda vidimo da je to prije svega izmjena podataka između Republike Hrvatske i Eurojusta. Eurojusta. Dakle Europske unije, zemalja Europske unije. E sada ovisi prije svega o spremnosti Republike Hrvatske hoće li ovaj sporazum iskoristiti za uzajamnu korist pa jednako tako u vrlo konkretnim pa čak i nekim delikatnim stvarima jer postoje i delikatne stvari ne samo za Hrvatsku nego i za članice Europske unije, iskoristiti na ravnopravnoj osnovi. Nekako iz sporazuma to sasvim po prirodi stvari proizlazi, dvije ravnopravne ugovorne članice. Ali hoće li tomu doista tako biti mi kao mala zemlja unije odnosno zemlje koja se želi i ovim što prije priključiti Europskoj uniji ovisi o tome koliku će principijelnu i kakvu politiku zastupati. Nije dovoljno samo ovo potpisati i onda baš me briga u drugim zakonima što primjena ovog sporazuma znači. Ako bi tako pristupili čisto mehanički to bi značilo da smo mi jednostavno, postajemo servis, pomoćna radna snaga kad nekome trebaju neki podaci. Ono što mi sabiremo, kakve mi podatke imamo kao država, registre dajemo Europskoj uniji. I to je u redu. To, na to smo, to u, ništa tu nije sporno. Ali hoćemo li mi sa jednakim pravom moći tražiti to i od zemalja članica Europske unije. Navlastita evo i ova zadnja stvar koja se ovdje napominje što ona znači s potpisivanjem ovog sporazuma dakle u pogledu izručenja? Poznati je slučaj, on se u zadnje vrijeme iako je puno govora o toj problematici izručenja uopće ne spominje. To je poznati slučaj Radošević, čovjeka, hrvatskog državljanina koji je pridobio nekako i njemačko državljanstvo nalazi u Njemačko, pravomoćno osuđen. Dva postupka, dva okružna županijska suda izdala su potjernicu za njim. Još onda kad sam bila evo imala tu čast obnašanja ministarske dužnosti tražili smo od njemačke vlasti da nam kaže, odnosno da postoji sumnja kako je ta osoba dobila njemačko državljanstvo. Mi nismo dobili uopće odgovora. Naravno upućeniji u te stvari kažu da im je davanje odgovora odgovor nemojte nas uznemiravati. E vidite, da se takve stvari ne bi nama događale vođenjem kažem principijelne, jer kao mala zemlja možemo, to nam je jedini put voditi principijelnu politiku i da s punim pravom tražimo određene podatke kao što smo ih spremni i kao što ih počesto bez ikakvog suvišnog zašto dajemo. Ovu ću priliku iskoristiti i na nešto što mi se čini da opet nećemo biti baš previše učinkoviti ili ćemo možda biti učinkoviti prema drugima, a ne i prema sebi, a ti drugi će nam onda opet davati ocjenu o nama samima. Iskoristimo ovu prigodu i pokažimo prije svega se zrelim kao narod, kao građani, kao država. Ako je ovdje ozbiljna stvar u jednoj ozbiljnoj volji da se suzbija prekogranični kriminalitet, organizirani kriminalitet svake vrste onda mi se čini da ova norma, odnosno oni zakoni koji govore o bankarskoj tajni stavljaju nas pred jedan veliki izazov. Nije onda dopušteno, nije razumljivo da se nama u zadnje vrijeme ustoličila norma u Zakonu o bankama, a sada evo na dnevnom redu imamo Zakon o kreditnim institucijama, financijskim institucijama koji će biti krovni zakoni koji će objediniti i Zakon o bankama i o drugim financijskim institucijama, gdje se još više zabarikadirala i zabetonirala bankarska tajna. Pa to nikada do tada nije bilo, a puna su nam usta borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije. A znamo da je upravo to hranjiva podloga za takve zločine. I još nešto mijenjamo ZKP. To nikada se nije dogodilo da tijelima progona i sudbenim tijelima u najužem smislu te riječi, tj. samim sudovima netko može uskratiti davanje takvih podataka. Pa kada je to bilo? To nikada nije bilo na ovim političkim prostorima bez obzira u kakvoj smo zajednici bili, a borimo se protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta, a s druge strane imamo tamo normu da će čitava četa liječnika pregledati individualca, pojedinca da nije negdje sakrio tragove počinjenja kaznenog djela. A oni su lijepo tamo neki sakrili svoje i to u financijsku instituciju koja ne da, koja za to čuva na takav način da eto želi nametnuti tu bankarsku tajnu i tijelima progona. Postavilo se uopće pitanje da li i u toj ranijoj fazi, a sad ćemo imati novi koncept, imamo ZKP-a, pa onda i istragu će provoditi dio sudbene vlasti, tj. državno odvjetništvo to ne može biti. Prema tome, kad mi imamo na dnevnom redu i kada je pripremljen ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojusta onda Vlada mora gledati o svojim prijedlozima, o zakonskim prijedlozima da ono ne ostane mrtvo slovo na papiru, nego da vidimo sve one prijedloge zakona koji dolaze ovdje na dnevni red, a i oni koji bi trebali doći, a još ih nema prilagode upravo efikasnosti provođenja ovog sporazuma prije svega vodeći interes, Jer može nas kad mi potpišemo ovaj sporazum i ako netko zatraži podatke o računima određene osobe onda se neće to postavljati pitanje, jer imamo tako za sada jednu kaučuk normu “ponekad može, ponekad ne može“, pa ćemo eto mi kao zemlja biti vrlo efikasni kad smo poslužitelji. Mi moramo izaći i kao narod i kao država iz tog podaničkog mentaliteta da budemo ravnopravni sudionici. Samo na takav način zadobit ćemo poštivanje prije svega vlastitih građana, a onda i uljuđene Europe. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, područje pravosudne suradnje je, to je bilo jasno rečeno i kad je u pitanju ova agencija o kojoj danas razgovaramo, odnosno o Sporazumu koji se potpisuje između Republike Hrvatske i Eurojusta je novije prirode. Naime, pravosuđe i unutarnji poslovi dugo vremena nisu bili uopće područje suradnje, a još manje zajednička politika, ali eto pokazalo se s vremenom da bi se ostvarili svi oni ciljevi koje želi ostvariti za svoje građane i za svoje države da je neminovna i tzv. pojačana suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova osobito kad su u pitanju kaznene stvari i borba protiv teških oblika prekograničnog međunarodnog kriminala. Dakle, borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Naravno da ovaj sporazum i ono što ćemo mi moći ostvariti kroz ovaj sporazum ne može riješiti brojne stvari koje su otvorene i koje stoje pred našim pravosuđem. Stoga mislim da bih se rađe u ovoj raspravi usmjerila na ono što ovaj Sporazum može Hrvatskoj dati. Ja ne bih bila skeptična. Ovaj Sporazum nudi mogućnosti za hrvatsku stranu, nudi mogućnosti za europsku europsku stranu. Dakle, za Eurojust kao agenciju, ali onda i za države članice koje iza nje stoje za razmjenu tih važnih podataka kada je u pitanju progon takvih teških oblika kriminala. Ja vjerujem da potpisivanjem i ratifikacijom ovakvog sporazuma Hrvatska čini jedan korak i da će oni koji budu sa hrvatske strane zaduženi za provedbu sporazuma znati koristiti kako na korist dakle hrvatske strane tako i ove druge strane koja se nalazi dakle kao potpisnica ovog ugovora. Koje su koristi? Pa čini se da je to prilično očigledno. Dakle, s jedne strane imamo interes koji pomaže borbi protiv organiziranog kriminala na europskoj razini i mislim da tu ne treba puno otkrivati toplu vodu. Jasno je da kad se štiti, dakle kad se vodi borba na široj razini da se onda ta borba čini i usmjerenijom i jačom na unutarnjem planu, dakle svakako će se pomoći da se taj kriminal smanji na globalnoj razini, ali i na unutarnjem planu. ono što sigurno treba reći, dakle ovaj dio, dakle sudjelovanje Hrvatske u radu agencije, ovog puta u Eurojust-u sa hrvatske strane je dio i približavanja i priprema za funkcioniranje jednog dana kada postanemo članicom Europske dakle provedbom ovog sporazuma u budućnosti hrvatska strana će imati priliku vidjeti što to znači funkcionirati u tom institucionalnom okruženju i onog časa kada postanemo državom članicom, ovaj ugovor kao što njegove završne i prijelazne odredbe kažu će prestati važiti jer jednostavno ugovorom o pristupanju Hrvatska će ujedno postati i članicom Eurojust-a, ovdje postojimo kao treća zemlja članica, a onda kada uđemo u članstvo ćemo biti uključeni uključeni na način, vjerujemo kao 28. država članica. Dakle, jasno je da imamo dvostruku korist. Imamo korist da se možemo boriti protiv ovog velikog zla i na korist naših građana i na korist Europske unije, ali svakako mislim da stvar treba gledati i u kontekstu priprema za članstvo i pregovora za članstvo i mislim da ne treba puno dvojiti oko toga da je ovo jedan sporazum koji je vrijedan za Hrvatsku, čije potvrđivanje i primjena će donijeti koristi Hrvatskoj i stoga, evo sa moje strane bih svakako svesrdno podržala ovaj sporazum i mislim da će biti dobro da Hrvatska čim prije ima svoga predstavnika u ovom tijelu i da zaista on onda može raditi i na korist Hrvatske kao i na korist drugih stranaka koje koje su potpisale ovaj sporazum. Evo, u toliko ja podržavam potpisivanje ovakvog sporazuma i vjerujem da će Hrvatska strana znati iskoristiti sve one prednosti koje ovakav sporazum donosi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani zamjeniče predsjednika, poštovani državni tajniče. Pred nama je Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojust-a s Konačnim prijedlogom zakona ili područje koje uređuje ovim sporazumom se uređuje suradnja Republike Hrvatske sa Uredom Europske unije za pravosudnu suradnju. S obzirom da je ovo područje posebno zanimljivo u ovo doba kada imamo niz incidenata prekograničnog karaktera, bilo u izvršenjima, bilo u istragama, bilo u izručenjima, bilo u osiguranju dokaza, tim više dokazuje koliko je ovo područje značajno i za nas, ali i za naše okruženje. Ured je osnovalo Vijeće Europske unije 2002. godine sa ciljem kojeg bi mogli svrstati u 4 osnovne grupe, povećanja učinkovitosti, suradnje i koordinacije rada nadležnih tijela država članica u provedbi postupaka istrage, u provedbi postupaka progona, zatim ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala i unapređenja postupka pružanja složenih oblika međunarodne pravne pomoći, u kaznenim stvarima i za ubrzavanja postupaka izručenja. To je suština ureda i poslova ureda. Naravno, uvijek 2 strane dobivaju, jedna više, jedna manje koristi od zajedničkog rada. Činjenica je da mi ovim zakonom dobivamo daleko više jer članovi punopravne članice ureda su sve punopravne članice Europske unije, pa dakle otvaraju se njihovi mehanizmi u pravosuđu i daju na raspolaganje našoj državi. A isto tako se ovim sporazumom uspostavlja pravosudna suradnja sa uredom i preko njega sa svim članicama Europske unije da bi isto tako i s onim članicama koje su potpisale i pristupile ovom sporazumu, a nisu članice Dakle, širok je popis zemalja od kojih ćemo omogućiti i sebi omogućiti da dobijemo potrebnu suradnju na ovom području, a sama tehnička suradnja bi se provodila kroz kontakte, kroz predstavnike Ministarstva pravosuđa, državnog odvjetništva i Županijskog suda u Zagrebu. Potvrđivanje sporazuma unaprijediti će se pravosudna suradnja i na području unutarnjih poslova sa svim državama članicama Europske unije, ali isto tako kao i ovdje i sa državama koje su s uredom zaključile sporazum sličan ovom, a nisu članice Europske unije. Sporazumom se uređuje opseg suradnje sa uredom kao i nadležna tijela za provedbu postupka suradnje. S obzirom na područje koje uređuje ovaj zakon i sadržaj sporazuma koji uz legislativu Hrvatske provodi ovaj zakon, dajem podršku ovom zakonu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva, kolege i kolegice zastupnici. Ne mogu se oteti dojmu da je ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Eurojust-a sa Konačnim prijedlogom zakona potaknut, odnosno njegovo donošenje potaknuto aktualnim događanjima počevši od razgovora našeg premijera u Europskoj komisiji sa gospodinom … /Govornik se ne razumije./ … i ostalima te zbog događanja koja su se dogodila, evo kažem gotovo aktualnih u smislu, da kažem prebjega u susjedne države, nekih okrivljenih na našim sudovima. Ova točka je točka broj jedan poslije aktualnog prijepodneva i malo je čudno da je ovo sporazum koji je potpisan u Bruxellesu dana 9. studenog 2007. godine, a evo prošlo je gotovo, još malo pa godinu dana da se po hitnom postupku donosi u Hrvatskom saboru. Jasno je da nema je ovdje, Ingrid Antičević-Marinović spominjala da ne bismo u ovom sporazumu doživjeli ono što vrlo često imamo sumnje, a to je neki element iz sluganskog mentaliteta. Mislim da je u ovom prijedlogu zakona osiguran jedan sigurnosni mehanizam, a to je da je moguć prekid prekid ovog sporazuma u bilo kojem trenutku kada jedna od strana nije zadovoljna bilo efikasnošću, bilo vjerodostojnošću jedne ili druge strane u slučajevima kada, zbog čega ovaj sporazum se i potpisuje, a to je prekogranični organizirani kriminal te pružanje složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima, ali i ono što nitko ne spominje, to je ubrzanje postupaka izručenja.

pravni ajde da kažem osoba koja nije dakle u pravu, pravosuđu, pitam s obzirom na ova posljednja događanja, ne bi li bilo dobro da postoji nekakav Bosna i Hercegovina just ili nekakva Srbija just pa da i s njima pregovaramo i razgovaramo, odnosno potpisujemo slične sporazume jer je većina ovih da kažem većina prekograničnog organiziranog kriminala upravo se događa na granicama Hrvatske sa ove dvije države. Na žalost o tome se ne govori, ali u svakom slučaju mislim da s obzirom da postoji ovaj koji sam naveo, dakle sigurnosni mehanizam i s obzirom da u Europskoj uniji postoje i zemlje koje su manje od nas po svemu da kažem, a da sada ne nabrajam od Luxemburga, Cipra itd. i s obzirom da postoje i da su ugrađeni u ovaj sporazum sigurnosti mehanizma i mogućnosti raskida i svega ostaloga što je, čime je osigurana ravnopravnost između Hrvatske i svih ostalih članova u kojima postoji i mislim da se ovaj sporazum osobno kažem, govorimo u pojedinačnoj raspravi dakle je za prihvatiti. Hvala vam lijepo.